Skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, danas raspravljamo o nezavisnim regulatornim telima. Postojanje ovakvih institucija dokaz je demokratije u našoj državi. Jako je važno što imamo institucije koje ne kontroliše izvršna vlast, već ih kontroliše parlament, odnosno narodni predstavnici. Oni uređuju u ovom slučaju oblasti kao što je Agencija za energetiku, Regulatorno telo za elektronske medije ili REM i Komisija za hartije od vrednosti.Ono što je jako važno kod Agencije za energetiku, jeste da ona kontroliše cenu energenata, energije, i jako je važno kada se naša zemlja suočava sa izazovom pandemije virusa Kovid-19 da se vodi socijalno odgovorna politika u tom sektoru, pogotovo prema najugroženijim delovima našeg društva, prvenstveno mislim na penzionere, ali mislim i na privredne subjekte, kompanije itd.Takođe, ova agencija se bavi i licenciranjem energetskih subjekata. Kraj iz kog dolazim, Sandžak, sandžačke opštine u većini slučajeva u toplanama za zagrevanje koriste goriva kao što je ugalj, kao i onda imamo veliku zagađenost. Lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić je govorio o situaciji u Novom Pazaru. Moram da istaknem da se Novi Pazar nalazi na drugoj ili trećoj poziciji te neslavne liste kada je zagađenost u pitanju. Prvi je Peking koji ima 17,5 miliona stanovnika, drugi je Nju Delhi sa 26 miliona stanovnika, a treći je Novi Pazar sa 150 hiljada stanovnika.Znači, ako uzmemo u obzir broj stanovnika, broj automobila, industriju u Pekingu i Nju Delhiju i u Novom Pazaru, apsolutno je jasno šta je ovde uzrok. Onda ova Agencija za energetiku ima zaista puno posla.

Prijepolju, korišćenje zelene energije, potencijala koji ima Pešterska visoravan, pogotovo sjenička i tutinska opština za izgradnju vetroparkova.Što se tiče REM-a, moram da istaknem da ovo nezavisno regulatorno telo mora da bude efikasnije u svom radu. Svakako da su oni potpuno nezavisni, ali ne možemo da dođemo u situaciju, kao što su i neke druge kolege govorile, da vi imate sijaset

porodica, vaš ugled trpi. Koga zanima posle četiri-pet godina šta ste vi dobili na tom sudu, jer je taj tekst, koji je naručen, koji je plaćen, izvršio svoju ulogu?Da se razumemo, apsolutna većina medija se trudi da radi profesionalno, ali postoje mediji koje vi ne možete u registru da nađete ko ih zastupa, ko je glavni i odgovorni urednik, ko je direktor, koji kapital stoji iza njih. Zato REM mora da bude zaista efikasniji u svom radu, da ne dolazimo do ovih situacija.Hoću da istaknem da vrlo često možemo da nađemo te tendenciozne, spinovane tekstove koji za cilj imaju ličnu degradaciju ljudi koji se bave javnim poslom, političkih neistomišljenika, ali nećete naći pozitivne priče kao što je postojanje jedne organizacija koja se zove „Hajrat“, humanitarne organizacije koja funkcioniše u okviru islamske zajednice u Srbiji, koja svakodnevno deli na hiljade obroka u sandžačkim opštinama: Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš.Kada dođete u tu ustanovu, ako ste neko kome je pomoć potrebna, ne treba da donesete svoj isečak od ličnog dohotka, već ćete dobiti najosnovnije životne namirnice i neće vas niko pitati da li ste Bošnjak, da li ste Srbin, da li ste Rom, da li ste Crnogorac. E, to ne možemo da nađemo u medijima, a to je prava slika našeg društva i naše zemlje,

Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, danas ću da se osvrnem na tačku dnevnog reda – Finansijski plan Agencije za energetiku za 2021. godinu. Ali, pre nego što se dotaknem samog finansijskog plana, želeo bih da kažem par rečenica o samoj Agenciji.Naime, Agencija za energetiku je osnovana Zakonom o energetici kao regulatorno telo sa određenim nadležnostima u sektorima oko električne energije, prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata, kao i toplotne energije koja se proizvodu u toplanama.Takođe, treba reći da ova agencija je samostalni pravni subjekt i totalno je funkcionalno nezavisna od bilo kojih državnih organa, fizičkih ili privatnih lica ili bilo kojih energetskih subjekata, ali zato je kontrolna funkcija poverena upravo nama, tj. Narodnoj skupštini, gde se i donose ovakvi izveštaji, odnosno usvajaju ovakvi planovi i usvajaju izveštaji ovakvih agencija.Što se tiče poslova Agencije, jedan od poslova koje obavlja je regulacija cena, kao što je cena električne energije. Druga stvar je ste licenciranje energetskih subjekata koji se bave energetskim delatnostima, kao što je i nadzor nad tržištem energije.Takođe, u ovom finansijskom planu mogli smo da pročitamo da će se Agencija u 2021. godini baviti praćenjem, analizom, nadzorom, davanjem saglasnosti, ali i izradom godišnjeg izveštaja o stanju energetskog energetskog sektora Srbije, što je veoma bitno i što ćemo u nekom od narednih zasedanja i da govorimo o tome, kao i podrška Vladi i Ministarstvu u pripremi i analizi energetskih strateških dokumenata. To bi bilo nešto najjednostavnije što sam mogao da kažem o ovoj agenciji.Što se tiče samog finansijskog plana, moram da izrazim veliko zadovoljstvo jer sam naišao na jedan veoma kompletan, jedan od najkompletnijih planova finansijske prirode, a video sam ih mnoge. Svaka pohvala za ovakav pristup.Zašto kažem da je ovaj izveštaj najkompletniji? Možemo da pođemo od osnove za izradu ovog godišnjeg plana za 2021. godinu. Navodi se da su procenjeni prihodi i troškovi, tj. rashodi za 2020. godinu osnova za donošenje ovakvog plana. Projektovana inflacija za 2021. godinu takođe je jedna od stvari, kao i trenutna situacija, odnosno Kovid pandemija koja uslovljava to da podloga za izradu plana korišćenja ostvarenja ne mora da bude samo iz 2020, nego i iz 2019. godine, tako da je to ono što je osnova za izradu ovog plana.Što se tiče samog prihoda, ovde treba reći da ova agencija ne zavisi od budžeta Republike Srbije. Prihod je ukupan na nivou plana za 2020. godinu, tj. oko 220 miliona dinara i samostalni budžet, prihodi su od izdavanja licenci za obavljanje energetske delatnosti od 5,21% u ukupnom prihodu. Tu ste mogli lako da odredite, zato što imate registar licenci i projektovali ste sličan iznos kao za 2020. godinu, pošto licence važe oko 10 godina.Jedan od najbitnijih prihoda je prihod od regulisanih naknada od 88,6% ili 125 miliona dinara, koji se obračunavaju svim privrednim subjektima koji se bave prenosnim delatnostima, to su električna energija, kao i transportnim delatnostima, to je prirodni gas i nafta, u iznosu od 1% od vrednosti sredstava. Najveća sredstva su tu, uzimaju se od javnog preduzeća „Elektromreža Srbije“ oko 64,2% i javnog preduzeća „Srbija gasa“ od 25,48%.Napomenuo bih takođe jednu vrlo interesantnu stvar, da ste prihode koji imaju udeo od svega 0,16 ili 0,35% ukupnog prihoda detaljno objasnili, što je karakteristika za ovaj izveštaj i to je za svaku pohvalu.Što se tiče rashoda, to su uglavnom, kao i kod svih agencija, troškovi zarada 63,24%, troškovi zakupnina 8,42% i troškovi ostali 3,36%. Ali, sada bih se bacio na ono, i time završavam, zašto je ovaj izveštaj vrlo kompletan.Pogledaću osnovne parametre za troškove zarade, koji su povećani ovde. Vi tu objašnjavate da je povećanje zbog povećanja koeficijenta osnovne zarade od 3% ukalkulisavanje godine više za minuli rad, što prvi put vidim ovde i to je za pohvalu, kao i ukalkulisavanje masa ukupnih zarada za napredovanje u poslu od 1%, povećanje broja zaposlenih od 3, od troje saradnika, kao i važeće važeće stope poreza i doprinosa u 2020. godini, tako da svaka stavka ovog budžeta, bilo da je u prihodnoj ili rashodnoj strani je ovako detaljno objašnjena, da li idemo u plus ili minus, i mi ćemo ovaj

Poštovana predsedavajuća, kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama su danas vrlo značajne odluke o finansijskom poslovanju nezavisnih institucija koje svaka sa svog aspekta obavljaju i te kako važne zadatke u našem društvu. Svaka sa svog aspekta predstavljaju kontrolni mehanizam, ali i pomoć i narodnim poslanicima i Vladi Republike Srbije da svoj posao rade što uspešnije, što brže i što bolje.Ja bih se osvrnula

demokratsku zemlju, a Srbija krupnim koracima korača ka uređenoj demokratiji. Prema tome, i uređenje medijskog prostora u Republici Srbiji je i te kako važno.Takođe, moram da naglasim da je država izašla

od radija te takse iznose 6% i od kablovskih operatera te naknade iznose 10%. da sav višak prihoda koje je ovo regulatorno telo ranije ostvarivalo, vraćalo se u budžet Republike Srbije i ta sredstva su se koristila za kulturu, za zdravstvo, za obrazovanje, za socijalnu zaštitu.Ukupan za socijalnu zaštitu.Ukupan broj pružalaca medijskih usluga na teritoriji Republike Srbije je 647. Rekla sam već da je država izašla iz medija i da postoji projektno finansiranje, da se iz budžeta delom finansira Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine.Ono što želim da naglasim i što je i te kako važno za Agenciju za Regulatorno telo za elektronske medije je to što na teritoriji Republike Srbije lažno posluju televizije koje se lažno predstavljaju kao televizije, koje imaju prekogranične prekogranične saradnje. Naime, radi se o televiziji N1, Nova S, koje su registrovane u Luksemburgu, ali svoj program ne reemituju iz Luksemburga nego iz svojih prostorija u u Beogradu. Na taj način grubo krše sve međunarodne konvencije, a svrha tog kršenja je upravo njihova registracija tamo gde se nalazi rajski prostor za plaćanje doprinosa i poreza, jer N1 televizija, Nova S ne plaćaju porez na teritoriji Republike Srbije. Prema tome, oni isisavaju novac iz budžeta, isisavaju novac od naših građana, onemogućavaju dalji napredak Srbije kroz izgradnju puteva, bolnica, dečijih vrtića, ali zato sav taj novac koji isisavaju iz Republike Srbije oni stavljaju u svoje privatne džepove.Vlasnik ovih televizija je pljačkaš pljačkaš i tajkun Dragan Đilas, zajedno sa svojim pajtosom Šolakom, koji je bio prodavac piratskih kaseta u Kragujevcu, a danas je jedan od multimilionera, zajedno sa žutim tajkunom i pljačkašem Draganom Đilasom.Želim da naglasim da, sem toga što ne plaćaju porez u Republici Srbiji, oni i te kako predstavljaju izvor nelojalne konkurencije svim onim televizijama koje pošteno rade na teritoriji Republike Srbije i pošteno plaćaju porez našoj državi. Sem toga da su nelojalna konkurencija, oni posluju u sivoj zoni, a SNS je svojim dolaskom na vlast uporno ponavlja da siva zona upravo jeste vrlo pogodno tle za kriminal i korupciju.Dragan Đilas i njegov pajtos Šolak jesu i njegov pajtos Šolak jesu i kriminalci, odnosno lovac na novac građana, s obzirom na to da i te kako zloupotrebljavaju prekogranične kanale.Ono što takođe želim da naglasim, a tiče se predizborne kampanje, to je da je u predizbornoj kampanji jedna privatna firma preko televizije N1 i Nova S i Nova S emitovala spot s pozivom na bojkot 400 puta. Ukupno vreme emitovanja tog spota je oko tri sata, a za to je plaćeno svega 1,2 miliona dinara.

SNS.Takođe, želim da naglasim još jednu stvar, ove žute tajkune i lopove, lovce na novac naroda i narodnih para, prilikom međustranačkog razgovora, nije stvari interesovao ni narod, ni birački spiskovi, ni predizborni uslovi, ni uslovi predizborne tišine, njih je jedino zanimao REM, jedino ih je zanimala RTS. Zanimao ih je REM kako bi svoje ljude postavljali i kako bi dalje nastavili sa ispumpavanjem novca građana Republike Srbije.Tome je došao kraj. Više niko ne može da se koristi sredstvima građana Srbije, zarad ličnog bogaćenja. Dragan Đilas, taj žuti tajkun upravo se obogatio i stekao 619 miliona evra, upravo u vreme vršenja vlasti uzimajući iz budžeta i uzimajući posebno je bio opsednut da uzima od onih najranjivijih i najslabijih, pa je zato porodiljama samo u gradu Beogradu ostao dužan 400 miliona dinara, a onim najugroženijim kojima je trebalo obezbediti novac i hranu ostao je dužan 120 miliona.Želim da naglasim da su tajkuni i pljačkaši Dragan Đilas i Šolak, vlasnici kablovskog operatera SBB koji takođe nelegalno posluje, ali ogromna hajka bila je dignuta upravo na televiziji N1, Nova S, hajka od Dragana Đilasa i Šolaka, kada je Telekom trebalo da se pojavi kao kupac kablovskog operatera. Zamislite nekoga, a to je SBB, kablovski operater Šolaka i Dragana Đilasa, koji ima 55% tržišta na teritoriji Republike Srbije i apsolutno zauzima potpuni monopol kada njemu pretnju predstavlja Telekom koji je u to vreme imao 15% kablovskog tržišta. Naravno, njima je pretnja svako onaj ko ugrožava njihov monopol i svako onaj ko bi mogao da se pojavi kao lojalna konkurencija. U tom svom nastojanju nisu uspeli, Telekom je postao postao vlasnik kablovskog operatera „Koperinikus“ i vrlo uspešno posluje.Kada je reč o odnosu prema medijima i novinarstvu uopšte, moram da istaknem da je žuti tajkun, Dragan Đilas spreman da odgovara na pitanja novinara samo ona koja njemu odgovaraju.

Obradovićem, Jeremićem i drugih ih tog udruženja žutog tajkunskog preduzeća na RTS i to sa fantomkama i motornim testerama. Izgleda da Dragan Đilas, taj žuti lovac na novac naroda, živi u nekom davnom prošlom vremenu i ne zna da se Srbija zahvaljujući Aleksandru Vučiću u zadnjih 10 godina i te kako promenila, da je Srbija zemlja pristojnih i poštenih ljudi i da Srbija svakim danom ubrzano korača sve brže i brže ka napretku i razvoju. U prilog tome ide i nedavno proširenje nedavno proširenje rafinerije nafte u Pančevu koju je otvorio pogon duboke prerade, upravo je otvorio Aleksandar Vučić, koja će unaprediti našu naftnu industriju, ali takođe i omogućiti proizvodnju naftnog koksa koga smo do sada uvozili.Sve predložene odluke u danu za glasanje poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaćemo. Zahvaljujem.

važno pitanje, pitanje Agencije za energetiku i oblasti kojima se ona bavi, s obzirom da je energija jedan od ključnih resursa kojima raspolaže država i koji može mnogo pomoći u izgradnji i onih sredina koje su siromašnije, a na čijim terenima se nalaze izuzetno bogati resursi energetskih postrojenja.Ovde

kvadratnih kilometara. Ono što je vrlo važno, što bi trebalo postaviti pitanje, ako za svaku tonu koja se izvuče iz tog rudnika treba biti renta minimum 5%, logično bi bilo da se za svaku od tih 5% jedna deo sredstava izdvoji i za razvoj lokalne zajednice, posebno one zajednice koja je ugrožena i koja se bori sa tako surovim uslovima života.Ne spominjem džabe Sjenicu. Juče smo govorili o veoma velikim malverzacijama, korupcijskim radnja bivših vlasti koje su zavile u crno ovu siromašnu opštinu u Sandžaku, koje su ostavile milionske dugove.

koje su u nepovrat otišle, sredstava iz budžeta koje su trebale poslužiti za građane, za poboljšanje njihovih ukupnih uslova trebalo i što treba raditi, jeste da se spreče sve ostale mogućnosti da oni koji su napravili ovakve kriminale, budu u bilo kakvoj poziciji da i dalje to rade i da nanose štetu građanima. Posebno ukoliko imamo činjenicu da je ova Vlada opredeljena za borbu protiv korupcije i kriminala, zato jako čudi ono što se juče dogodilo da smo iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dobili jedan dokument koji pokušava na neki način da podrži one koji su napravili sve te koruptivne radnje i da jednostavno njima omoguće da i dalje piju krv građanima Sjenice. Znamo u stvari da je to deo onoga što smo govorili u prethodnom periodu, da su ostali reperi nekadašnje vlasti u sistemu i da oni zloupotrebljavaju svoje pozicije kako bi na svaki način napravili neka partnerstva sa onima sa kojima su i u prethodnom periodu zapravo uništavali određene prostore i određene lokalne sredine.Ovde ćemo konkretno reći da je reč najverovatnije o gospodinu koji je u prethodnom mandatu našao funkciju državnog sekretara u ovom ministarstvu, Ivanu Bošnjaku sa kojim smo jako jako dobro upoznati i koji je u stvari mnogo puta do sada SDA stranci Sulejmana Ugljanina omogućavao da zloupotrebljava Bošnjačko nacionalno veće, omogućavao da to predstavničko telo Bošnjaka se pretvori u centralu Stranke demokratske akcije ne poštujući izborne volje i kršeći ustavni i zakonski poredak Republike Srbije. Verovatno je i u ovom slučaju došlo do toga, jer kada su oni koji su obmnašali bivšu vlast to su SDA i SDP u Sjenici, pokušali napraviti neki performans i pokušali to legalizovati na neki način u ministarstvu,

sadašnja ministarka, a nekadašnja koleginica Marija Obradović verovatno i nije imala vremena da se upozna sa svim detaljima ove situacije. Zbog toga je verovatno i došlo do toga da pred nju dođe taj papir koji je potpisala.Ili je ovde situacija drugačija ili jednostavno neko želi da tu korumpiranu vlast koja je ojadila i budžet građana Srbije i budžet posebno građana Sjenice, održi po svaku cenu.Neko želi da koketira sa Strankom demokratske akcije Sulejmana Ugljanina, želi da ih ostavi na vlasti i pored toga što što su na svakakav mogući način uništili i uništavali u prethodnom periodu i Sjenicu, a samim tim i sve građane Sandžaka, samim tim i građane Republike Srbije.Zato je vrlo važno da znamo o čemu se radi, da li je ovde reč o tome da su su recidivi neki bivših sistema ostali u ovom sistemu i na taj način hoće da se osvete građanima i da produže, da zaštite one sa kojima su verovatno učestvovali u manipulativnim stvarima prilikom raznih afera ili je, jednostavno, nekakav dogovor koji želi po svaku cenu da očuva u političkom životu Stranku demokratske Hvala.

je pohvala, ljudi, znajte da ste uradili dobru stvar. Recimo, meni odmah porastete u očima i svaka vam čast, samo napred.Elem, kada govorimo o ovim tzv. kontrolorima vlasti, uzgred, uvažene mlade kolege, i to moram da kažem, uvek imajte svoj stav. Znači, uvek imajte svoj stav i razmišljajte svojom glavom. To je ono što je najvažnije i gledajte da budete prepoznatljivi kada držite govor, da budete prepoznatljivi po nečemu vašem sopstvenom. Ne morate napamet nikada ništa da učite, jer to je nešto što je najgore, nego imajte svoj stav.Što se tiče tzv. kontrolora vlasti, a to je tzv. ta četvrta grana vlasti, ovde pričamo o njihovim tim izveštajima itd, ja lično da se pitam, ja sam veliki protivnik tih kontrolora vlasti, sve bih ih pogasio. To je potpuno jedna nepotrebna ta četvrta grana vlastiUvedena je inače da bi se nevladin sektor zapošljavao i to je uvedeno 2000. godine kao jedna kategorija, navodno, kao demokratizacija, a onda kada postavite pitanje, izvinite, a ko kontroliše kontrolore vlasti, e onda nikada nemate odgovor. Znači, njima su date neverovatne ingerencije. Iz ministarstva su uzete ingerencije i ministarstva su pretvorene u ikebane, a tim raznim agencijama, besmislenim, su date strahovite nadležnosti i oni mogu da vam zagorčaju život, mogu da rade šta god hoće, a vi njima ne možete nikad ništa.Shodno tome, ovde imamo ovaj REM, žali bože što postoji, inače osnovan još pod drugim imenom još u vreme DS, imamo telo koje ne možete nikako da promenite, Zapravo, imate jedan besmislen član o mogućnosti smene nekoga u REM-u, koji vam kaže da prvo REM mora da vam podnese izveštaj da li je neko savesno radio svoj posao, a postoji jedina mogućnost da zamenite člana REM-a ako je nesavesno radio svoj posao. šta je to „nesavesno radio svoj posao“? Kad god biste nešto rekli nekom članu REM-a, on bi odmah skočio – evo, to je pritisak izvršne ili zakonodavne vlasti itd. i vi suštinski ne možete tog člana nikada da smenite. On kad tu bude izabran, on je tu, otprilike, zakucan za tu stolicu i oni mogu da rade, naravno, šta god hoće.Ja imam strahovite zamerke na REM. Mislim da je to telo koje je u mnogo čemu se ogrešilo u ovoj državi o, recimo, mnoge televizije koje ovde plaćaju porez. Mislim da je koleginica Milanka jako lepo pričala o tome.Mi ovde imamo bar dve televizije koje nisu televizije. To su prekogranični kanali koji nam kažu da se navodno emituju u Luksemburgu ili u Sloveniji, a da se ovde reemituju, pa me je uvek zanimalo da li građani Luksemburga uživaju dok gledaju Olju Bećković u direktnom prenosu u Luksemburgu, da bi mi ovde građani Srbije to gledali.Zašto to govorim? Zato što vi kad tužite te televizije, recimo, mogu da vas oklevetaju na najgori mogući način te televizije. Vi kada ih tužite ne možete u Srbiji da vodite postupak protiv njih, niti možete da se naplatite za naknadu ne materijalne štete. Zašto? Zato što njihovi advokatski timovi dođu i kažu – mi nismo registrovani i oni mogu da o vama kažu šta god požele i ne mogu nikada da snose nikakvu konsekvencu zato što ne možete da ih tužite i REM nikada na to nije reagovao. REM dopušta da takvi sisaju novac ovde građana Republike Srbije, da ga isisavaju, da imaju firme koje, navodno, kao stoje iza njih, a koje su večito u gubicima i namerno prikazuju gubitke kako bi isisavali novac iz Srbije i to konstantno tako traje.Da ne kažem kolika je to šteta za druge komercijalne televizije, koje ovde plaćaju reklamu. Za svaku reklamu koju emitujete na vašoj televiziji vi morate da platite porez Republici Srbiji. Oni ne plaćaju nikom ništa. Nikom ništa ne plate. To je kriminal šta oni rade, a REM ćuti na taj kriminal. Reč jedinu im nikada nisu rekli.Sada bi mi kao trebalo da podržimo Izveštaj REM-a? Ne, ja sam, lično, da se pogase sve te agencije i ta četvrta grana vlasti. Potpuno nepotrebno postoje.Nikada postoje.Nikada neću podržati… Juče je bila Agencija za borbu protiv korupcije. Pa, to je žali bože što postoji ta agencija. Osim što maltretira poslanike, ovde oni ništa živo ne rade.Veliki sam protivnik tih četvrtih grana vlasti. Ja sam za to da se vrati ministarstvima ingerencija, da ovo ipak bude neka država, a ne da nevladin sektor maltretira ovde svakoga.Ponavljam, sve te agencije služe isključivo da se zapošljava nevladin sektor, ni za šta drugo ne služe, da bi oni udomili sebe, da bi bili večito na nekim funkcijama i da država isplaćuje enormne plate tim ljudima koji apsolutno ništa ne rade, sem što se trude da kao pijavice ovde se prikače na

ova gospoda o kojima je koleginica Milanka pričala, govorim o Đilasu, Šolaku i ovoj ekipi, zašto oni žele taj REM? Njih ništa drugo ne zanima sem tog REM-a. Pa, zato što bi preko REM-a mogli jako lepo da kontrolišu sve ostale medije i reklamni prostor.Pazite sada taj skandal. Recimo, imate kablovskog distributera u Srbiji, govorim o SBB-u, koji je vlasnik ove dve televizije i građani koji plaćaju pretplatu kablovskom distributeru ujedno plaćaju na taj način i te dve televizije. Da li ste vi svesni koji je to kriminal da kablovski distributer je vlasnik televizija i REM ne reaguje? Ćuti. Zašto to radite, gospodo? Koga se plašite? Da li se plašite da ćete tamo biti razapeti, na tim televizijama? Pa, ja uživam kada o meni nešto kažu. Ja sam srećan zato što znam da sam nešto ispravno za svoju zemlju uradio kad god me oni napadnu. Čast je da vas napadnu „N1“ i „Nova S “. To je odlikovanje. Umesto da se ponosite time što ste nešto korisno uradili za svoju zemlju, recimo sankcionisali te televizije, ne vi ćutite, plašite se, kalkulišete

od zaraznih bolesti. Mislim da je taj zakon u mnogo čemu i protivustavan i mislim da je taj zakon vrlo sporan u mnogo čemu, ali hajde da sada ne ulazimo u to. Ali, znate, jednom bi ovaj REM morao da reaguje. Ovakvo širenje panike preko medija prema građanima, to je jezivo.Ljudi moji, svaki put kada gledam ove konferencije Kriznog štaba ja se štipam posle, da li sam živ. Mi svaki dan u svim informativnim emisijama slušamo o korona virusu, bre! Preko glave nam je to više. Prekinite sa tim!Nema ništa gore. Ako ćemo čak i na imunitet ljudi, pa, strašno deluje kada im izazivate paniku i strah. Zašto to neko radi? Kao da ovde ne postoji nijedna druga tema. Kada govorimo o umrlima, iako je čak i gospodin Tiodorović nedavno rekao da je negde smrtnost od korone 0,90%. To je znači ispod 1%.Mi

Izvinite, danas je objavljeno da će ta vakcina doći u Englesku za pet dana, za sedam dana. Polako te vakcine dolaze u Evropu. Zašto da se ovde bilo ko zatvara, tim pre što je ovoliko već prošlo od pandemije i koliko ljudi se već možda i zarazilo?Pa čekajte, jel pita neko da li će taj privrednik nekom platu da podeli? Kažu – pa, nije čitava privreda ugostiteljstvo. Ja i ne govorim samo o ugostiteljstvu, ali taj ugostitelj, on kupuje pivo od pivara, on kupuje sokove, koka-kolu, on kupuje od raznih drugih dobavljača, pa hoćete i njih da uništavamo onda? To je čitav jedan lanac ovde. Koji je smisao toga što se radi?Molim Vladu Srbije da raspusti Krizni štab, ovakav kakav jeste, i molim Vladu Srbije da ne prihvati mere koje su predložene, a to je da se vikendom sve živo zatvara i da se skraćuje radno vreme.Naprotiv, potrebno je da se unormali sve ovo u ovom društvu, da se vrati normalno radno vreme, a da se pooštre kontrole ko krši mere. Ne možete zbog lošeg Nikole da mrzite Svetog Nikolu, pa ako je neki loš onda hajmo sad sve da zatvaramo. Nego fino, onda mu naplatite kaznu, a ne svi živi da trpe zbog nekog lošeg.Izludeće ljudi više na ovakav način, a REM ne reaguje zato što se svaki dan širi panika. Ja molim da REM reaguje zato što se širi panika. Zaista apelujem na REM da to uradi.Shodno uradi.Shodno tome, ovaj izveštaj ćemo svakako podržati, ali zamolio bih REM da bude agilniji i da na primedbe građana, koje su sasvim opravdane, ponekad i reaguju. Hvala vam.

imali smo prilike da čujemo našeg kolegu Đukanovića. U mnogim stvarima i delovima njegovog izlaganja može da se nađe ono što je u stvari naš problem koji rešavamo iz prošlosti.Ta

i koja je nametnuta i vladala je ovde do 2012. godine. Naš je zadatak upravo taj bio da svih ovih godina vratimo institucije u nadležnost kojim pripadaju zakonima ove države, da vratimo u nadležnost jednostavno svih građana Srbije, jer Narodna skupština ima nadležnost nad institucijama, a mi smo predstavnici građana.Prema tome, upravo u tome je suština našeg rada. Najteže ide kad pričamo o REM-u zato što je izbor na način članova Saveta REM-a vrlo kompleksan ja potpuno razumem vaš gnev zbog čega vi vidite da su ove institucije, da se ponašaju kao određene nevladine organizacije i da na neki način su četvrta grana vlasti.Ne, to je tema koju je pokušao i Đilas i Jeremić i cela ta ekipa koja danas predstavljaju neku tobože alternativu u političkom životu Srbiju budućnosti, da nam prikažu zajedno sa evropskim parlamentarcima, koji su dolazili ovde, kako je to četvrta grana vlasti. Ne, to su institucije Republike Srbije koje su u nadležnosti rada Skupštine Srbije i koje zajedno sa Vladom Republike Srbije kreiraju politiku u određenim oblastima, oblastima, da li je to energetika, da li su to hartije od vrednosti, da li je to pitanje korišćenja medijskog prostora. Za to postoji zakon, postoje obaveze koje pružaoci medijskih usluga mora da plaćaju kao naknadu REM-u, da iz tih određenih sredstava idemo u dalje investicije u te oblasti i država je ta koja vodi brigu o tome.Kada pričamo ko su kontrolori kontrolora u državi, pa Skupština Srbije ima tzv. "kontrolnu ulogu", znači kontroliše rad određenih institucija. Pored toga što ima i nadzornu i kontrolnu ulogu, kad pričamo u odnosu na Vladu Srbije, u odnosu na određena ministarstva, kroz naše odbore. Znači, mi smo u stvari 2012. godine vratili institucije onome kome zaista pripadaju i po Ustavu i po svim važećim zakonima u Republici Srbiji i to je naš cilj da tu borbu i dalje vodimo. Da li je ta borba laka ili teška, kao što vidite, za neke resore je lakša, za neke je teža.Ako biste vratili Agenciju za energetiku u nadležnost Ministarstva energetike, mom kolegi Đukanoviću, onda bi cena električne energije, treba u stvari ministar da da predlog Vladi, a ne nezavisno telo koje ima isključivo stručnu osnovu kako se jednostavno postavljaju ti ljudi i kako se zapošljavaju, Onda ministarstvo na osnovu odluka javnih preduzeća bi kreiralo direktno cenu električne energije.Onda bi došli jednostavno u sistem u koji bi izvršna vlast diktirala tu cenu prema potrebama koje bi onda donosile se na osnovu tržišnih principa. To jednostavno nije koncept koji vlada ne samo ovde, nego uopšte u regionu i uopšte u svetu. Zato postoje regulatori, zato postoji jedna Agencija za energetiku koja na osnovu određenih istraživanja iz ekonomske struke i energetske struke, na osnovu predloga javnih preduzeća donosi određene predloge Vladi koja će da usvoji ili neće usvojiti. Ne donosi ministar. Ministri se menjaju, a agencija ima svoje stručnjake koji donose određene odluke na osnovu analiza i ocena stručnih.Zašto kažem ovo, zašto govorim? Zato što vidite da na primer kad pričamo o energetici, to je nekako lakše bilo menjati u tom smislu ljude jer i tu je bio pokušaj, kako kažete, da se proglasi za nekom četvrtom granom vlasti, da određene međunarodne organizacije vode samo tu agenciju. Mi smo svojim radom nekako to ovde, kao Skupština Srbije, kao nadležni Odbor za privredu i energetiku i kao Odbor za finansije kroz svoje planove mnogo toga promenili, uradili i jednostavno vratili u nadležnost onom kome pripada.Verujte mi, ocene od strane energetske zajednice nisu baš blagonaklone kakve su bile onda dok su oni vodili tu politiku, dok je Vuk Jeremić sa svojom ekipom vodio i upravljao tom agencijom. Nije ni slučajno što su neki lobisti iz oblasti energetike, kada pričamo o Vuku Jeremiću, finansirali njegovu političku kampanju kad je bio, tobože, kandidat za predsednika Srbije, protivkandidat, jedan od deset protivkandidata Aleksandru Vučiću. Nije slučajno što je dobio osam miliona evra preko nevladine organizacije, od nekih lobista iz oblasti energetike. Vidite kako je to sve povezano.Zato kažem, jeste teško. Očito da REM ima dosta problema, ali ja mislim da Odbor za kulturu jednostavno vodi računa i o toj kadrovskoj strukturi, a naše je da zaista usvojimo finansijske planove, damo saglasnost njihovu. Jedino tako mi omogućavamo njima da zaista na na adekvatan način funkcionišu, rade, jer ono što je budžet Republike Srbije za sve druge institucije, kada govorimo o direktnim budžetskim korisnicima od sledeće nedelje o kojima ćemo raspravljati za sledeću godinu, finansijski planovi za ove institucije kojima Skupština ima ulogu, jednostavno su finansijski planovi o kojima mi danas raspravljamo. Zbog toga mi njih podržavamo.Tako da se nadam da ćemo u budućnosti i dalje se boriti, kao što vi kažete, da nađemo mehanizme da jednostavno menjamo zakonska rešenja kojima u stvari vraćamo ono što su institucije Republike Srbije, a ne izmišljena neka četvrta grana vlasti gde je zaista bilo pokušaja.Vi ste potpuno u pravu da do 2012. godine neke nevladine organizacije naprave toliki proboj u okviru tih institucija i da se ponašaju kao neka četvrta grana vlasti. Ona u Srbiji ne postoji, postoji samo Ustav i postoje zakoni Republike Srbije i prema njima ćemo se odnositi onako kako se odnose predstavnici građana Srbije, a to su narodni narodni poslanici. Hvala. ovaj idealizam ovakav kako ste vi rekli da je to tako, ja se zalažem za to i meni je drago da se mi kao stranka pre svega zalažemo za to, bilo bi sjajno da je takav idealizam.Ja bih vas samo zamolio da probamo da zagrebemo po dubini ko su zaista ljudi u tim agencijama i videćete i sami da je to uglavnom mahom ako si član nevladinog sektora generalno možeš tamo da dođeš. I oni jesu, u teoriji i praksi to jeste četvrta grana vlasti koju niko ne kontroliše.Malopre ste spomenuli princip regulatora u elektroprivredi, što se tiče EPS-a, pa, ja i jesam da se to izbaci. Nekada ministarstvo kad ste imali i te kako je vodilo računa o socijalnim kategorijama, nije nam bio potreban regulator, pa su mogli da formiraju cenu i bez regulatora. Znate, ako nam je potreban regulator da bi nam formirao cenu, ne vidim svrhu takvog tog postojanja. Na kraju krajeva, jel se zalažemo za kapitalizam ili ne, pa kažemo ljudima o čemu se ovde radi. Srbija inače plaća, zahvaljujući gospodinu Aleksandru Vučiću i uopšte uspešnoj politici, plaćamo najjeftiniju cenu struje u Evropi, ali to nije zahvaljujući regulatoru, nego zato što postoji neka politika da se misli na građane i to je suština.Ja bih voleo i evo, hajde, da radimo zajedno na tome, pošto smo svi ovde parlamentarci, da radimo na tome zajedno da bude tako idealna slika kakvu ste nam predstavili. Sve bih dao na ovom svetu da je to tako, ali u praksi, sami ste svesni, da to nije baš tako. Hvala Zahvaljujem se kolegi Đukanoviću što je pokrenuo ovakva pitanja i mislim da u budućnosti svi odbori koji su nadležni za rad ovih institucija treba zaista da uzmu aktivno učešće, pogotovo kada je u pitanju kadrovska politika. To ste jako dobro rekli. Mislim da na tome smo zajednički svi radili od 2012. godine do danas.Predstavnici nevladinih organizacija kao eksperti, da li mogu da rade u ovim institucijama, moraju da poseduju određena znanja za tako nešto i iskustvo. Znači, to je kada izlazite na konkurs koji oni raspisuju za zapošljavanje unutar tih institucija.Kada pričamo o sistemu regulatora, uopšte regulatora cena, kad pričamo o energetici, Agencija za energetiku je inače uvek bila član svih radnih grupa kad su u pitanju izmene i dopune Zakona, pogotovo kad je energetika u pitanju, i njihov zadatak i jeste da naprave jednu analizu, analizu, stručnu analizu kada ministarstvo i javna preduzeća daju predlog za povećanje cena. Njihovo je, u stvari, da daju obrazloženje, ne ono suvoparno obrazloženje koje kaže u preduzeću nama bi odgovaralo da se ovoliko poveća cena, već da nađu u strukturi cena sa stručnog aspekta za onoliko koliko može da poveća država tu cenu.Naravno, regulator nikad ne predlaže ono što Vlada neće da usvoji ili ono što ministarstvo neće da predloži. Znači, svi su na zajedničkom zadatku. Znači, ne postoji taj oportunizam, o kome vi govorite, kad govorimo o ovim institucijama i u odnosu na izvršne institucije kao što su ministarstva ili javna preduzeća. Oni su svi na zajedničkom zadatku. Isto kao što REM treba da bude na zajedničkom zadatku sa Ministarstvom kulture i informisanja kada je u pitanju medijski prostor. Isto kao što Komisija za hartije od vrednosti je na zajedničkom zadatku kad su u pitanju i državne obveznice hartijama od vrednosti zajedno sa Narodnom bankom je na svakom predlogu zakona.Šta hoću da vam kažem? Da nije bilo SNS i Aleksandra Vučić koji je jednostavno potpuno promenio način funkcionisanja ne samo političkog života, već i načina razmišljanja ljudi koji vode i institucije koje su u nadležnosti Narodne skupštine i one koje su u nadležnosti rada Vlade i ministarstava, jednostavno da nisu shvatili da smo mi svi na zajedničkom zadatku da Srbiji bude bolje, toga danas ne bi bilo, ne bi imali rezultate u ovim oblastima.Da li su oni dovoljno dobri kada je u pitanju REM? Sigurno da nisu. Sigurno da može bolje i sigurno da put do tog boljeg moramo zajednički da tražimo. Izvolite, predložite nadležnim odborima šta treba da rade da bi našli taj bolji put za bolju Srbiju u određenim oblastima, šta je to bolji put da bi dobili i bolji kvalitativno u svom rad, kvantitativno, kadrovski i mislim da će nadležni odbori prihvatiti vaše predloge. Hvala. **Ivica Dačić** Zahvaljujem.Prema listi prijavljenih narodni poslanika reč ima Rajka Matović.Izvolite.

od osnovnih ciljeva regulatornih tela jeste i zaštita interesa javnosti. Zanima me da li je interes javnosti konstantno plasiranje neistina o predsedniku Republike Aleksandru Vučiću? Imali smo prilike da u prethodnom periodu vidimo kako pojedini mediji na najgori mogući način satanizuju i predsednika, ali i celu njegovu porodicu. Da li je interes javnosti da portal Nova S svakodnevno objavljuje karikature i slike predsednika sa nacrtanom metom. Oni otvoreno iznose pretnju predsedniku.Podsetiću vas da je predsednik države institucija i da ovo nije samo pretnja lično Aleksandru Vučiću nego i napad na institucije. Da li je normalno da Srđan Nogo izjavi da će i predsednik i njegova porodica imati tragičan kraj? Da li je normalno da novine „Danas“ objave sliku na naslovnoj strani predsednika sa uperenom puškom i nacrtanom metom na njemu, da se sin predsednika povezuje sa jednim od najozloglašenijih klanova na ovim prostorima sa fotomontažama?Ništa nije normalno što je pod dirigentskom palicom Dragana Đilasa, a svi ovi nabrojani mediji, i N1 i Nova S i list „Danas“ i mnogi drugi su upravo pod diktaturom ovog čoveka.Još jedno pitanje imam upućeno REM-u, a tiče se trgovinom reklamnog vremena, preko kog se Dragan Đilas obogatio za 619 miliona evra. Ovo se tiče svih građana Republike Srbije, jer kao što rekoh, jedan od osnovnih ciljeva REM-a jeste upravo zaštita interesa javnosti. S obzirom da dolazim iz Beograda, svi se vrlo dobro sećamo kakav je Dragan Đilas bio gradonačelnik i koliko je oštetio budžet grada Beograda. Sećamo se i mosta na Adi koji je koštao preko 400 miliona evra, sećamo se i podzemnih kontejnera, španskih tramvaja, kako je deci uzeo Pionirski park da bi pokrenuo prvi rijaliti u Srbiji. Onog rugla od Pazl grada se vrlo dobro svi sećamo. Sećamo se da kada smo preuzeli vlast u Beogradu da je dug i rupa u budžetu glavnog grada bila preko 1,2 milijarde evra i da se na kraju svake godine gradskim preduzećima davale subvencije jer su poslovali u gubitku.Mi ćemo kroz par dana imati sednicu u gradu Beogradu gde ćemo raspravljati o budžetu za narednu 2021. godinu i gde će sva ova javna preduzeća koja su se nekada dotirala iz gradskog budžeta imati danas pozitivno poslovanje.Da se vratim na temu, a to su izveštaji agencija i finansijski planovi za narednu godinu, da kažem da će SNS i Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu glasati pozitivno i usvoji ove akte. Hvala.

za trenutak bi se osvrnuo na regulatorne agencije koje se bave regulacijom i odnosima u oblasti u oblasti informisanja, u oblasti elektroprivrede, tj. energetike.Moj prvi zahtev bi bio u tom pravcu da nadležni odbori daleko više posvete pažnju kada usvajaju određene predloge i određene izveštaje upravo ovih agencija da se ne bi dogodilo ono ono što se događa danas, da sredstva informisanja mogu da pišu šta im padne na pamet, da nema odgovornosti za izgovorenu reč i nema odgovornosti za ono što nigde u nijednim sredstvima informisanja ne bi smelo da se dešava, što se dešava u zemlji Srbiji, predsednik države služi kao meta za odstrel. Nije reč samo o Aleksandru Vučiću, već je reč o predsedniku države koji ima svoj integritet. Dakle, bez ikakvih posledica sredstva informisanja mogu da se takmiče koja će pogrdnije i koja će više pozivati na linč, na ubistvo, na vešanje i tome slično. slično. Moj zahtev u ovom pravcu jeste da se tu nadležni odbori mnogo više pozabave time.Da ne pominjem emisije koje se daju i koliko su one štetne za populaciju, pre svega za mladu populaciju na teritoriji Srbije, ali sami odbori treba da traže rešenje i izlaz iz ovoga i da daju predloge da se menjaju određeni zakoni kako bi se uvelo u red informisanje kao što je danas.Kada je u pitanju Agencija za energetiku, više bi trebalo da se osvrnu, ne samo na davanje cena, nego i davanju saglasnosti i predloga cena za električnu energiju, treba dosta pažnje usmeriti prema građanima kako i na koji način im pomoći jer veliki broj stanovništva nije u situaciji da plaća električnu energiju. Tu verovatno ima nekih propusta i u određivanju cena. Kada su u pitanju tarife i kada je u pitanju tarifiranje toga. Posebno je izraženo u Nišu. Preko 5.000 porodica u 21. veku nema struju. To je vrlo ozbiljan problem i time bi trebala i Agencija da se bavi i te kako, da se traži izlaz kako tim ljudima da se omogući da imaju tekovinu 21. veka.Osvrnuo bih se malo i na borbu protiv korupcije i kriminala, pošto je to jedno od šest proklamovanih ciljeva koju su predsednik države i Vlada Republike Srbije promovisali, pa da vidimo šta je to šta rade oni, a šta je to što radimo mi. Interesantno je da u periodu do 2012. godine kada je Srbija posrtala i kada je privreda Srbije totalno razorena, praktično zgarište od privrede Srbije je ostalo u Srbiji, da su u tom intervalu i u tom vremenu mnogi ljudi postali enormno bogati. Nikako ne mogu da se složim, nikako ne mogu da razumem da takvi ljudi postoje, na žalost postoje i oni su najglasniji i oni se najviše čuju i oni se najviše busaju u prsa i oni traže kako prečicom da dođu do vlasti u Srbiji, bez obzira da li ih narod prihvata ili ih glasa ili ne glasa. To njih ne zanima. Zanima ih kako da se dokopaju kase i kako ponovo da se bogate na način kako su to radili i u prethodnom periodu.Simptomatično je da neko može u periodu kada je država Srbija potpuno u privrednom smislu potpuno propada, mnogi su postali prebogati da ni u kapitalističkim zemljama skoro da nema takvih primera i takvog brzog, posebno tako brzog bogaćenja. Dakle, ima jedna maksima, kaže – kada država zaćuti o bogati se satra pa i fukara. Pa se to i ovde često puta događa.Šta je to što mi radimo? Dakle, od 2012. godine vidljivi su tragovi na svakom koraku da Srbija ide ispravnim putem i da Srbija svakog dana beleži rezultate što priznaju i svetske svetske organizacije koje se bave tim poslovima. Ja ću da se osvrnem samo kako je to izgledalo u gradu Nišu. Do 2012. godine je važio za dolinu gladi, jer prosto, skoro 40.000 ljudi je bilo bez posla, ništa od privrede nije funkcionisalo u Nišu. Kako to danas izgleda? To su ipak neki ljudi koji se busaju u grudi i veliki žal imaju prema građanima Niša, kako su u neprilici danas u odnosu na ono što je bilo do 2012. godine.Situacija je sasvim obrnuta i sasvim drugačija. privrednih subjekata, sedam kompanija je otvoreno novih u Nišu. Niš danas sasvim drugačije izgleda. Na putu je i osma kompanija, koja će biti, ja se nadam do nove godine stavljena u funkciju. Ako tome

i mnogo sadržaja. Da ne govorimo o prugama, putevima, bolnicama i ono što radi zemlja Srbija. Danas je Niš potpuno drugačiji i danas Niš liči, polako poprima obrise jednog velegrada. Ja se nadam da će to da će to i tako i da bude i da će biti centar jugoistoka Srbije.To je ta suštinska i bitna razlika između nas i između njih. Dakle, to je ono što je vidljivo golom okom, onaj ko hoće da vidi može da vidi promene na svakom koraku, onaj ko neće on ih neće videti nikada.Na kraju. Živela Srbija. Toliko od mene.

je inače drugostepeni organa kada posmatrate prava građana, kada su u pitanju žalbe. Oni rešavaju pitanja žalbe i predstavke iz žalbi kada vi imate problem kao korisnik EDB i recimo imate problema što se tiče određenih priključenja. Prvi stepen žalbe, ukoliko se žalite onoj instituciji kojoj podnosite zahtev za dostavu priključaka , ukoliko ona ćuti ili jednostavno vas odbije, ako je u pitanju EDB onda imate pravo da se kao građanin, korisnik električne mreže i električne energije, da se žalite Agencije za energetiku i ona rešava ta pitanja obzirom da je drugostepeni organ u ovom postupku, rešava zajednički to pitanje. U stvari samim tim, ona zastupa na određeni način i štiti prava svakog korisnika EMS i svakog korisnika električne energije da reši svoje probleme.Znači, ova agencija ima i taj zadatak, da ne samo je jedan od regulatora cene i ne samo da učestvuje u sertifikaciji svih učesnika učesnika na tržištu energenata, već ima zadatak i da pomaže građanima Srbije u određenim postupcima kroz žalbe i predloge, predmete. Otvara se predmet, vodi se kao jedna vrsta upravnog postupak i taj postupak je da štiti građane Srbije u ostvarenju svojih prava.Tako da je to veoma važno da znamo ovde, pogotovo kada znamo da mi i kao narodni poslanici takođe primamo građane sa određenim problemima, da znamo gde možemo da ih uputimo kada imaju problem u određenoj oblasti. Za nas je to važno od informacije danas, a mislim da je važno i za građane Srbije,

vam.Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, ja ću se osvrnuti danas na tačku dnevnog reda koja se odnosi na predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Komisije za hartije od vrednosti.Ista zbog usaglašavanja sa donetim Zakonom o robnoj berzi. Ovaj zakon je donet u prethodnom skupštinskom sazivu koji je značajan pre svega za rad Produktne berze iz Novog sada koja postoji još od 1921. godine koja je bila jedina berza u SFRJ i čiji je značaj prepoznala i podržala Nemačka razvojna banka.Ovaj Zakon o robnoj berzi koji je donet u prethodnom skupštinskom mandatu je donet uz direktnu podršku predsednika Aleksandra Vučića, resornog ministarstva i pre svega takođe koleginice Aleksandre Tomić, kao predsednice resornog odbora. Ovo je jedan primer kako Vlada Republike Srbije radi na poboljšanju srpske privrede za razliku od prethodne vlasti, koja je radila apsolutno sve suprotno. Zato je i potrebno da što pre usvojimo predloženu odluku, kako bi Komisija za hartije od vrednosti uradila sve što je potrebno i donela određene saglasnosti da bi ovaj zakon mogao da se primenjuje.Za razliku od ovakvih ciljeva koji su osnovni u stvaranju, jačanju i snaženju Srbije, imali smo ranije vlasti koje su radile upravo suprotno i kojima je cilj bio samo da napune svoje džepove.Pošto sam spomenula Produktnu berzu iz Novog Sada, ostaću na teritoriji srpske severne pokrajine, pa ću napomenuti kakav je odnos prethodna vlast imala prema Razvojnoj banci Vojvodine,

Kada je 2013. godine ta Razvojna banka Vojvodine otišla u stečaj otkrile su prevarne radnje DS, pokrenuti su sudski postupci i onda se došlo do toga da Dragan Đilas, koji je prvo napunio svoje džepove parama građana Republike Srbije, uzme te pare, izvadi iz svog džepa i plati dugove svojih stranačkih kolega i tako otkupi njihove dugove.Takav je odnos imala bivša vlast prema privredi, prema bankarskom sektoru, bivša vlast na čelu sa Đilasom i Tadićem, za razliku od ove vlasti, od ove Vlade i od predsednika Aleksandra Vučića koji nastavljaju u kontinuitetu da rade na stvaranju uslova za pozitivnu privrednu klimu.Što se tiče REM-a, moje kolege su dosta govorile o tome. Ja nemam neko visoko mišljenje o REM-u. Nisam videla da su se oglašavali nešto kada se upadalo motornim testerama motornim testerama u RTS, kada se Aleksandru Vučiću i njegovoj deci svakodnevno na antisrpskim televizijama crtaju mete, kada se Narodna skupština naziva štalom. Evo, poslednji članak koji je danas izašao na antisrpskoj stranici jednih novina, „N1“ je u pitanju, u stvari televizije Velika skupštinska štala, to je ova Narodna skupština, postala je razbojište u kome komični pajaci, to su narodni poslanici, predstavnici građana Srbije, opasne budaletine, narikače i nedovršene kreature brane svog tvorca od atentata. Na tako nešto REM ne reaguje.Ovim nezavisnim medijima, „N1“ i „Nova S“, antisrpskim medijima, nema tu trunke nezavisnosti i njih može opisati samo jedna rečenica – domaći izdajnik, strani plaćenik. Hvala.

Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu, između ostalog, imamo i Predlog odluke o davanju saglasnosti za Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu.Kada govorimo o medijima u Srbiji, moramo da napomenemo one koji izbegavaju da plaćaju porez državi. Tu, pre svega, mislim na Dragana Đilas, Dragana Šolaka, Jugoslava Ćosića, koji su vlasnici Junajted grupe koja je vlasnik Junajted medije koja je registrovana u Luksemburgu i koja preko stranih televizijskih kanala „N1“ i „Nova S“ navodno reemituje program u Srbiji, iako ga, pri tom, ne emituje u Luksemburgu. Sa razlogom se, ja mislim, pitamo da li to predstavlja na jedan način direktan strani uticaj na politička dešavanja u Srbiji zarad zaštite biznisa Dragana Đilasa i Dragana Šolaka?Nesporno je da sa Đilasovih i sa Šolakovih medija se proizvodi politička kampanja, pre svega prema predsedniku i protiv predsednika Aleksandra Vučića i SNS, jer se te televizije predstavljaju u javnosti kao mediji, a u stvari su samo politički protivnici SNS.Konstantno

Posebno je ružno kada vidite Dragana Đilasa u jednom trenutku da poziva građane Srbije da krše mere Kriznog štaba, da ne slušaju savete svojih lekara, a onda nakon izvesnog vremena Dragan Đilas poziva državu da sprovede što restriktivnije mere i to pokazuje svo licemerstvo njihovog političkog delovanja i da im uopšte nisu važni interesi građana Republike Srbije i javno zdravlje građana Republike Srbije.SBB i antidržavni kanali „N1“ i „Nova S“ na najdirektniji mogući način štete budžetu građana Republike Srbije, ali isključivo štete onim nacionalnim televizijama i medijima koji su uredno registrovani u Republici Srbiji i koji uredno plaćaju porez ovoj zemlji. Stara strategija Dragana Đilasa, Dragana Šolaka ogleda se kroz proizvodnju političkih afera, lažnih političkih afera u tim medijima.Zamislite, poštovani građani Republike Srbije, koliko takva lažna politička afera npr. košta našu namensku industriju i Krušik novih ugovora, koliko takve lažne političke afere koštaju Telekom Republike Srbije.

Srbije.Dakle, svaka njihova lažna afera na najdirektniji mogući način šteti budžetu ove zemlje. Oni su jednostavno isfrustrirani zbog političkih i ekonomskih pobeda koje Srbija ostvaruje od 2012. do 2020. godine. Smeta im kada naša namenska industrija posluje dobro i kada ostvaruje profit. Smeta im kada Telekom posluje dobro. jednostavno, smeta im sve što ima veze sa uspehom ove zemlje.Nova strategija Dragana Đilasa i Dragana Šolaka ogleda se kroz pokušaj da se diskredituju svi članovi SNS, kako bi došlo do erozije poverenja građana u institucije u Republici Srbiji. Svi smo svesni toga da te institucije zavise od učešća i od poverenja građana. Njima smeta politička, ekonomska i infrastrukturna konsolidacija Srbije, a na izbore pri tom ne žele da izađu zato što su svesni da ih građani Srbije jednostavno neće.Pošto neće.Pošto vidim da opet govore o izbornim uslovima i o nekakvom razdvajanju izbora, biće da im je Tanja Fajon opet napričala bajke kako može da utiče na to kako, kada i na koji način će Srbija da organizuje izbore za nacionalni parlament. Setite se kakav je uticaj Tanja Fajon imala na izborima u Šapcu, kada su se izbori ponavljali sve do trenutka dok, kako oni to misle, Tanja Fajon ne bude zadovoljna izbornim rezultatima, ali dobili su jasan odgovor od građana Republike Srbije. Dobili su odgovor da građani Republike Srbije u Šapcu podržavaju politiku koju sprovodi predsednik Aleksandar Vučić i SNS. I još hiljadu puta da su ponovili te izbore dobili bi isti takav odgovor.Dakle, smatram da je važno da se građanima Srbije predstavljate politikom, planom, programom, idejama, a ne Tanji Fajon i propalim političarima iz Slovenije. Ali, izgleda je to njihovo poimanje srpskog suverenizma, da se umesto građana Srbije pitaju propali političari koji dolaze iz Slovenije. Ne bi me iznenadilo da u narednom periodu pozovu u pomoć i Igora Šolteza, bivšeg evropskog parlamentarca, Kardeljevog unuka, da nam i Kardeljev unuk možda objasni kako, kada i na koji način će Srbija da organizuje izbore za nacionalni parlament.Hoću sa ovog mesta da poručim i njima i njihovim prijateljima u Sloveniji, da će se izbori u Srbiji održavati u skladu sa Ustavom Republike Srbije i u skladu sa zakonima Srbije i da će se uvek poštovati izborna volja građana Republike Srbije, a ne volja propalih političara iz Slovenije.Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Marinika Tepić, Borko Stefanović i ta lažna krugodvojkaška, drugosrbijanska elita skoncentrisana u beogradskom krugu dvojke, jednostavno ne razume potrebe srpskog naroda. Oni jednostavno ne shvataju borbu za naše vitalne državne i nacionalne interese na Kosovu i Metohiji, što smatram da je jedno od najvažnijih, svakako najvažnije pitanje srpske politike.Ako mi dozvolite, napravio bih jednu kratku uporednu analizu u odnosu na to kako su se oni ophodili prema tom pitanju između 2000. i 2012. godine, kada su upravljali ovom zemljom, a kako se SNS ophodi prema pitanju Kosova prema pitanju Kosova i Metohije od 2012. do 2020. godine na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Od 2000. do 2004. godine potpuno su uništili srpsku ekonomiju. Od 2000. do 2012. godine su donosili katastrofalne političke odluke.Smatram da je važno da građane Srbije prisetimo na tako nešto. Kao posledicu toga imali smo 2004. godinu i snažan udar na srpsko duhovno, versko, kulturno, istorijsko i identitetsko nasleđe na Kosovu i Metohiji. Neodgovorni politički činioci bivšeg režima u Beogradu i u Srbiji su to nemo posmatrali upravo iz razloga što je Srbija bila i ekonomski i politički već tada potpuno uništena zemlja. 2006. imali smo odvajanje Državne zajednice Srbije i Crne Gore, a oni su Srbima u Crnoj Gori i onima koji su hteli da žive i dalje u zajedničkoj državi pomogli tako što su platili jedno istraživanje javnog mnjenja. I dan-danas zbog svega toga srpski narod u Crnoj Gori oseća pravne posledice i nasilje koje se nad njim sprovodi.Godine 2008. imali smo jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije od strane privremenih institucija u Prištini. Imali smo predsednika države Borisa Tadića koji je tada pobegao u Rumuniju i nije bio u Srbiji da podeli sudbinu sa svojim narodom u trenutku kada je tom narodu teško. 2008. imali smo nekakav Nacionalni investicioni plan Dragana Đilasa, posle kojeg je pola miliona ljudi do 2012. godine u Srbiji ostalo bez posla. 2010. imamo ono sumanuto pitanje Vuka Jeremića pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, iako su bili svesni da većinu sudija sudskog veća tog suda čine upravo sudije koje dolaze iz zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije.

ono što je najgore, izmeštanje težišta pregovora iz Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju, čime su jasno pokušali da utabaju stazu kosovsko-metohijske nezavisnosti i zbog čega ih i dan-danas u prištinskoj političkoj štampi slave i zahvaljuju im se.Nakon 2012. godine mi imamo snažan politički zaokret što se tiče najvažnijeg pitanja srpske politike, a to je pitanje Kosova i Metohije, i imamo konkretne rezultate. država zemalja članica Ujedinjenih nacija, zahvaljujući veštim diplomatskim umećem predsednika Aleksandra Vučića i SNS, donelo je odluku o tome da povuku odluku o priznanju lažne države. Lažna država nije uspela da uđe u 11 međunarodnih institucija, uključujući one najvažnije – Interpol, Unesko i Svetsku carinsku organizaciju.Uspeli smo da dovedemo američku razvojnu korporaciju u Beograd i da na taj način ulažemo u našu infrastrukturu, što podrazumeva otvaranje novih radnih mesta. Uspeli smo da izdejstvujemo mini-šengen inicijativu, zbog koje će srpska ekonomija u narednom periodu da bude deset puta snažnija u odnosu na sve ekonomije u regionu. Uspeli smo ono što je najvažnije, a to je da zaštitimo i sačuvamo imovinu Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, da više nikad niko ne pomisli da kaže da su Novo Brdo, Pećka patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, Arhangeli i Dečani deo nečijeg tuđeg kulturnog nasleđa, već samo ono što jeste, a to je deo srpskog kulturnog, verskog, duhovnog i istorijskog nasleđa.Da Dragan Đilas nešto zna o politici prema Kosovu i Metohiji, pa on bi se u svojim medijima oglašavao na ozbiljan način po tom pitanju. I nikako da izvuku neku pouku iz svega toga, već 2019. godine istupaju sa deklaracijom o pomirenju između Srba i Albanaca i u deklaraciji stoji deo koji podrazumeva zajedničku istoriju Srba i Albanaca i zajedničko kulturno nasleđe. Mene ta deklaracija koju su oni doneli 2019. godine podseća i govori o potrebi da se uspostavi jača veza između tajkuna u Beogradu i terorista u Prištini, baš onakva veza kakva je postojala između 2000. i 2012. godine.Da o tome nešto znaju da kažu, oni bi nešto pametno i govorili na svojim medijima u odnosu na zaštitu vitalnih državnih i nacionalnih interesa Srbije na Kosovu i Metohiji. Ali ne, oni govore isključivo i samo o kriminalizaciji Aleksandra Vučića i njegove porodice i žele da formiraju pogodnu atmosferu da dođe do toga da neko uradi ono o čemu je Čaba Der govorio mađarskim istražnim organima i da neko od kriminalnih krugova u regionu fizički ukloni Vučića jer im je smetnja, jer im je smetnja da dovedu do obojene revolucije, da izazovu nasilje na ulicama Srbije i da na taj način dođu na vlast, jer izborima to ne mogu da urade jer ih narod neće, pa da rade sve ono što su radili između 2000. i 2012. godine, kada su čerupali državni budžet Republike Srbije i kada su samo za jednog političara tajkuna uspeli da ukradu više od 619 miliona evra novca građana Republike Srbije. Zamislite gde su svi ostali zbirno, kada je samo jedan političar tajkun uspeo da ukrade 619 miliona evra, gde su svi oni koji su učestvovali u pljačkaškim privatizacijama.Zato je važno da građani Srbije znaju sa kakvim antidržavnim elementima i lopovima mi imamo posla. Jasno je da Dragan Đilasa nikada nije razmišljao nije razmišljao o važnim nacionalnim pitanjima, o Kosovu i Metohiji, već kako da svom bratu u vreme dok je bio gradonačelnik obezbedi više od 30 nekretnina na elitnim lokacijama u Beogradu, čija je vrednost više od 5,5 A to što su Albanci 2008. godine proglasili jednostrano, kao privremene institucije u Prištini, nezavisnost Kosova, to se njih nije ticalo, ni njega ni Borka Stefanovića, koji su 2007. godine išli u Američku ambasadu da mole da se ta odluka prolongira za 2008. godinu, kako bi Boris Tadić postao predsednik Republike Srbije. To jasno piše u depešama Vikiliksa.Da se na kraju samo vratim na suštinu današnjeg dnevnog reda.Smatram da je važno da se poštuje zakonski okvir i da sve televizije plaćaju REM-u naknadu za emitovanje, a ne da i dalje postoji mogućnost da Dragan Đilas, Šolak i Ćosić nelegalno upravljaju i simuliraju prekogranične kanale, iako program proizvode iz Srbije. Zamislite, poštovani građani Srbije, da se sve televizije registruju u Luksemburgu. Pa ko bi plaćao porez u ovoj zemlji?Suština zemlji?Suština je u tome da televizije N1 i Nova S predstavljaju jednu antidržavnu konstrukciju koju građani Srbije i čiju priču građani Srbije ne žele da progutaju, i to ne bez razloga, već zato što veruju u politiku SNS i predsednika Aleksandra Vučića. Zato što idemo ka tome da uspostavimo još bolju privrednu atmosferu, da osnažimo našu ekonomiju i da zaštitimo naše državne i vitalne nacionalne interese na Kosovu i Metohiji. Zato što veruju da zajedno možemo da podignemo lestvicu uspeha Srbije na najveći mogući nivo i da ostvarimo sve ono što smo zacrtali i što smo predvideli za njih kroz Investicioni plan „Srbija 2025“, a to je sveobuhvatni razvoj Srbije i da 2025. godine u Srbiji prosečna plata bude 900 evra, a prosečna penzija 440 evra i da građanima Srbije obezbedimo ono što oni zaista zaslužuju, a to je bolji životni standard. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega.Narodna poslanica Ivana Nikolić ima reč. **Ivana i gospodo narodni poslanici, na početku želim odmah da kažem nekoliko reči koje su teorijski u vezi sa 1. tačkom dnevnog reda, o čemu je više reči bilo juče, ali koje su uvek aktuelne, koje su važne. Važne su za institucije o kojima danas govorimo, ali pre svega za svakog građanina Republike Srbije.Važno je da se istakne da je borba protiv korupcije počela pobedom na izborima SNS 2012. godine. Setićemo se da je odmah nakon te pobede uhapšen jedan od najvećih tajkuna u Srbiji. Od 2012. godine do danas doneli smo niz zakona koji utiču na to da borba protiv korupcije bude efikasnija.Ne tako davno, mi smo ovde u prethodnom sazivu usvojili i Zakon o poreklu imovine, gde je omogućeno i oduzimanje 75% 75% imovine koja nije prijavljena, koja je ilegalna ili za koju ne može da se utvrdi poreklo. On će uskoro da stupi na snagu, tako da primenjivaće se za sve važeće, i za tajkune i za političare i za novonastale bogataše.Svako će morati da objasni poreklo svoje imovine i niko neće moći da se sakrije iza članova svoje porodice ili iza prijatelja iz senke.U skladu sa tim, nadležnim institucijama, nadležnim tužilaštvima, nadležnim regulatornim telima, sada kada iz dana u dan imamo sve više elemenata, biće potrebne čitave radne grupe da sprovode procedure i da ispitaju situacije koje su svima već dobro poznate, da ispitaju i poreklo imovine, za početak Dragana Đilasa i za njegovog u javnosti novopoznatog brata Gojka, koji ima podugačku listu nepokretnosti Važno je da svaki dan govorimo o tome.Pitamo se da li jedan prosečan građanin Republike Srbije uopšte može da zamisli koliko je novca u pitanju? Već danima i mesecima unazad govorimo o tome, ljudi znaju da se govori o iznosu od 619 miliona evra. To je ono za šta smo se sad vezali i govorimo što nam je sad prepoznatljivo, što je uočeno i samo čekamo da izađe sa konkretnim dokazima. Ali, kao što reče kolega koji je govorio pre mene, koliko još postoji prostora za koji još uvek nemamo pouzdane informacije, ali verujemo da da će nadležne institucije raditi svoj posao pa će uskoro izaći i sa tim.Recimo, za 619 miliona evra mi trenutno imamo, radi poređenja, da bi građani Srbije znali, izgradnju brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica, deonica Ruma-Šamac, most preko Save u Šapcu. Šapcu. Deonica Šabac-Loznica dugačka je 80 km i vrednost te investicije je 467 miliona evra. Znači, 80 km, vrednost investicije je 467 miliona evra. Sa druge strane, o tome smo juče govorili, imamo Đilasov most na Adi, čija je procenjena vrednost bila 124,5 miliona evra. Kada saberemo vrednost radova na projektu izgradnje brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica i procenjenu vrednost ovog mosta, to je opet ispod tih 619 miliona. Zapravo, u realnosti se desilo nešto drugačije. Prilika je iskorišćena, te je Dragan Đilas za taj most, po svojim proračunima, definisao 500 miliona evra.Pošto danas na dnevnom redu imamo i akt koji se odnosi na rad REM-a, REM-a, sada je važno da istaknemo da smo mi u prethodnom sazivu izmenili zakone, odnosno usvojili smo određene standarde kakve opozicija nije mogla ni da zamisli za sebe i rekli smo, ukratko, pored ostalih stvari, imali smo izborni prag sa 5% na 3%, imali smo formiranje skupštinskog odbora koji nadgleda sprovođenje izbora i izabrali smo tri plus dva, odnosno pet članova Saveta REM-a.Kada su tada predstavnici opozicije bili pozivani na javno slušanje, na dijalog, nisu se oglašavali. Prvo su govorili kako nije dobra situacija u državi, kakvi su predizborni uslovi, a onda, kada su bili pozvani da komentarišu o tome, da učestvuju u svemu tome, nigde nikoga nije bilo. Onda su vodili kampanju pod plaštom nekakvog bojkota. Otprilike, reč „bojkot“, kako kako su oni to predstavili, koja važi za njih, za većinu Srbije ne važi.Dolazimo do sledeće situacije. U izveštaju REM-a, u delu koji se odnosi na analizu prethodne izborne kampanje, na medijima kojim upravljaju Đilas, Šolak i njihovi saveznici imamo sledeće sledeće parametre i podatke.U predizbornoj kampanji, zaboga, veliki bojkot, imamo ovako: na televiziji N1 zastupljenost Saveza za Srbiju 20,5%, a kompletna lista „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ 5,5%. Dalje imamo dnevne informativne emisije, zastupljenost na N1 – Savez za Srbiju 28,3%, „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ 7%, četiri puta manje. Dalje imamo centralnu informativnu emisiju, oni 16,4%, „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ opet četiri puta manje, 4%. I tako oni koji ne izlaze na izbore, koji ne priznaju izborne procese, ne poštuju zakone u Srbiji, koji pozivaju na bojkot, imaju po četiri puta više vremena u tim medijima, oni koji jedva skupe 2% u Srbiji, za razliku od Aleksandra Vučića, koga podržava preko dva miliona građana Srbije i liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, koja ima 60% podrške.Pored podrške.Pored svega toga, ti mrzitelji Srbije i dalje govore kako je ovde progon, kako je diktatura, kako je ovde medijski mrak, da ovde ne postoji sloboda medija. Evo, jutros smo čuli od koleginice Aleksandre Tomić i danas od kolega kako je ponašanje onih medija koji nisu registrovani ovde i koji ne ispunjavaju nikakvu obavezu prema Republici Srbiji, a na tim medijima šta se plasira. Plasira se, naročito poslednjih dana, na tim medijima imamo zabrinjavajuće i najgore optužbe i uvrede i najmonstruoznije uvrede na račun predsednika Aleksandra Vučića i na račun njegove porodice, prošle nedelje smo imali bolesnu izjavu bivšeg poslanika Srđana Noga koji govori o tragičnom kraju predsednika Republike i o njegovoj porodici.Ovde više nije stvar o stranci, o programu jedne stranke, o SNS, ovo je jedno apsolutno antidržavno ponašanje. To dolazi od onih, pripadnika bivšeg režima, koji su doveli Srbiju na rub ekonomske katastrofe, pljačkali su državu i neodgovorno i nedomaćinski se ponašali prema odnosno prema novcu građana Srbije.Niko od njih, zbog silne mržnje prema predsedniku Aleksandru Vučiću, neće da prizna da nam se infrastruktura poboljšala, da nam je nezaposlenost na istorijskom minimumu, da nam plate i penzije konstantno rastu. Šta god uradi SNS oni oni su protiv, ne vodeći računa, odnosno, uopšte ih nije briga koliko je to dobro za Srbiju.Mi ovde donosimo zakone i stvaramo ambijent da i nadležne institucije i regulatorna tela rade svoj posao najbolje što mogu, jer upravo jedan od prvih ciljeva u programu SNS jeste briga o svakom građaninu. To je ono čime se rukovodi predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije. Znači, vodimo brigu i računa o svakom građaninu Republike Srbije i o našim institucijama, a iz ovog doma naše je da ih štitimo i da ih zastupamo. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Đorđe Todorović. Izvolite. **Đorđe Todorović** Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani građani Republike Srbije, pred nama je danas predlog odluka o davanju saglasnosti, i to jedan niz predloga odluka, a ja ću se usredsrediti na sedmu tačku dnevnog reda, koja se odnosi na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije, konkretno za 2021. godinu. U tom Finansijskom planu stoji jasno da je ukupno planirani prihod nešto više od 300 miliona dinara.Listajući i analizirajući ovaj finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije, došao sam ovde do jednog podatka, da su procenjeni prihodi naknade za televizijske programe za 2020. godinu negde oko 250 miliona dinara, da su za radio-programe predviđene negde oko 20 miliona a za kablovske programe 30 miliona dinara.I sad zamislite molim vas, a ovde pitam i građane Srbije, ovde pitam i REM i ostale nadležne institucije, koliki bi to novac REM imao kada bi svi u Srbiji imali obavezu da plaćaju naknade REM-u? Pri tome mislim na kablovskog operatera koji ima preko 900 hiljada korisnika, SBB i koji je u vlasništvu „Junajted medije“ koja je takođe opet u vlasništvu „Junajted grupe“ koja je registrovana u Luksemburgu i u vlasništvu Dragana Šolaka i Dragana Đilasa. Pa, nešto sumnjam da će i jedan i drugi Dragan da se odreknu svojih prihoda i da smanje svoj budžet kako bi u Srbiji možda platili porez ili platile određene naknade, ne samo REM-u već i ostalim regulatornim telima u Srbiji.Kada govorimo o tome, o prikazivanju onoga što se emituje na N1, Nova S i ostalim Šolakovim kanalima, a pod Đilasovom programskom šemom, videćete da nema apsolutno nikakvog materijala i programa koji se tiče stanovnika i građana Luksemburga, već isključivo političkog i informativnog programa koji se odnosi na društveno-politička dešavanja u Srbiji.Pa, ja pitam da li neko možda nekada video na N1 prošle godine kada su bili održavani izbori za poslanike Evropskog parlamenta, tačnije njih šest ako se dobro sećam, da li je neko negde video politički program njihov, marketing i tako dalje.Ne, nije, ali smo svi mi ovde prisustvovali i videli ono što su radili u prethodnih nekoliko meseci, a o čemu su moje kolege pre mene govorile, o tome koliko puta su se ponavljale reklame bojkota, mešajući se time, dakle, mi pričamo o prekograničnim kanalima, stranim televizijama, mešajući se u društveno-politički život naše zemlje i oni se pozivaju na Evropsku konvenciju o prekograničnoj televiziji, koja je, zamislite, ratifikovana u Skupštini 2009. godine, kao da je znao Đilas da će u jednom trenutku moći da se bavi ovim što se bavi, a mi pričamo ovde o ispumpavanju novca iz Srbije, mi pričamo ovde o utaji poreza, mi pričamo ovde o raznim malverzacijama, o nepoštovanju zakona, te ja pitam REM, a i ostale nadležne institucije u Srbiji kako i na koji način te prekogranične televizije, koje bi po toj konvenciji trebalo da emituju program u Luksemburgu ili, kako kažu, možda u Sloveniji, a onda ga reemituju ovde u Srbiji u potpunosti ne menjajući sadržaj, gde bismo trebali da konstatujemo i tu činjenicu da bi taj program trebao valjda da bude prilagođen građanima Luksemburga, a ne građanima Srbije, kako i na koji način se dešava nešto sasvim suprotno, a to je da ne samo da proizvode svoj program ovde u Srbiji, već ga i emituju ovde, pri tom ne poštujući zakone u Srbiji? Konkretno, mislim na Zakon o oglašavanju i Zakon o elektronskim medijima, prvi je član 35. koji ne poštuju, a drugi je član 100.I, kada govorimo o tome da ne plaćaju nikakve naknade ne samo prema REM-u, već i prema RATEL-u, SOKOJ-u i ostalim agencijama koje se bave zaštitom autorskih prava u Srbiji, a o utaji poreza i tome da porez ne plaćaju Srbiji da i ne govorimo, porez za ono što rade ne plaćaju Srbiji, a kada znate da taj program ne emituju u Luksemburgu, sasvim sigurno taj porez ne plaćaju ni tamo i onda dolazimo do one čuvene mantre, da mediji u Srbiji nisu slobodni. Kao što je jedan moj kolega rekao jednom – mediji u Srbiji su toliko slobodni da ne moraju čak ni da se registruju ovde i tako ti neregistrovani mediji postaju polako neregistrovane političke partije i njihovi politički aktivisti, a pri tom mislim na novinare N1 i Nove S, sjajno obavljaju posao, mogu čak da zasene sve one iz bivšeg režima, ne rade ništa po pitanju, ako se već bave političkim informativnim programom, ne rade ništa o tome da informišu javnost Srbije, jer ja za Gojka Đilasa nisam čuo do pre nekoliko dana. Ja nisam ni znao da Dragan Đilas ima brata koji se zove Gojko Đilas, koji u svom posedu ima toliki broj nekretnina da je to frapantno.Ovde imam jedan tvit Dragana Đilasa od pre nekoliko dana, tačnije 27. novembra. Kaže – sada lažete o mom bratu i dolazite mu na

da traži Gojka Đilasa po 34, 35 nekretnina i da kuca od vrata do vrata da bi ga našao. O tome se nigde ne spominje ništa ni na N1, ni na Nova S, ni u Đilasovim štampanim i elektronskim medijima, nigde.Ali, da se formira jedna atmosfera haosa, atmosfera linča, da se govori o, neko već danas reče, atentatu na predsednika Vučića, pa tome prisustvujemo poslednjih nekoliko godina.Kada pogledate naslovnu stranu NIN-a i kada pogledate naslovnu stranu Danasa i kada pogledate ove karikaturiste kojima je sve smešno, a verovatno je samo njima smešno, gde su nacrtane mete po telu Aleksandra Vučića, pozivajući pri tome verovatno neke iz političkog podzemlja da pokrenu proces i pozivajući na likvidaciju predsednika Vučića, govori samo o tome da je moj kolega Milenko Jovanov u svom jednom obraćanju rekao nešto što bi trebalo ponavljati, da ne postoji politiko ubistvo bez političke pozadine.Dame pozadine.Dame i gospodo, vi danas imate i prisustvujete i svedoci ste svemu tome da imate jednu atmosferu koja se inače prezentuje na kanalima Nova S i N1, gde se poziva na ubistvo predsednika, vi imate onog ubicu Čabu Dera, koji je istražnim organima Mađarske rekao da su mu nudili naknadu, ponudu za to da izvrši atentat nad predsednikom. Ja ne znam šta još treba da se desi da bismo mi svi ovde konačno bili svesni da se na N1 i Nova S prikazuje ne samo antidržavni program, ne samo program koji se odnosi na to da sve što uradi predsednik Aleksandar Vučić to ne valja, jer ja nigde nisam video na tim kanalima da smo u poslednjih nekoliko godina uspeli da izgradimo 350 kilometara autoputa, nigde nisam video da se govori o tome da smo uspeli da smanjimo nezaposlenost na 7%, nigde nisam video da smo uspeli ono što su mnogi sanjali i što je možda zaista i za sve nas te 2014. godine bio samo san, da prosečnu platu podignemo na 500 evra, a danas ona premašuje i daleko je veća i da budemo sposobni da imamo dovoljno novca u budžetu da izgradimo i ove kovid bolnice i da budemo jedini u Evropi koji ćemo to uraditi i da sve to nije dovoljno da se neko zaista zapita kako je moguće da se na tim kanalima antidržavnim, gde se vodi perfidna, proračunata kampanja protiv države Srbije, pokrene postupak i da se vidi zašto se stvara takva atmosfera, jer kada pogledam tviter prepiske, ja mogu samo da vidim da se određeni ljudi već sada utrkuju i licitiraju sa koliko metaka u leđa će da završi predsednik Vučić. Vučić. Ta licitacija traje, traje verovatno dok neko ne da najveću ponudu sa koliko metaka kako bi postao verovatno lider te opozicije.Samo da vam kažem, to se nikada neće desiti i ne samo to, narod Srbije ne veruje ni tom Draganu Đilasu, ni tom Draganu Šolaku, kojima je isključivo i samo jedino bitno da se obogate, da mogu da kupuju avione, kamione i da Olju Bećković, Ivana Ivanovića i Kesića šalju verovatno svakog vikenda u Luksemburg kako bi snimili neku emisiju. Ne veruju ni tome šta oni prezentuju, ni o čemu govore i u tom smislu, što se tog poverenja tiče, pazite sada, pre neki dan Junajted grupa se žalila EU zbog pritiska kojem je izložena u Srbiji. Ma nemojte!Kažu u tom pismu žalbe, koju su dostavili nadležnima za konkurenciju u EU, da se, optužujući naravno srpsku državu, za kampanju maltretiranja koja šteti medijskoj konkurenciji. Ma jelte? Oni pričaju o medijskoj konkurenciji, koji su u potpunosti uništili sve emitere u Srbiji time što rade na dampingu cene za sve reklame koje prikazuju na svojim televizijama, jer mi ovde govorimo o tome da oni spuštaju cene reklama kako bi bili konkurentniji, porez nigde ne plaćaju i novac se sliva u džepove i jednog i drugog Dragana i oni su tu zadovoljni?U nastavku tog pisma isto stoji jedan deo koji je meni bio jako simpatičan. Kaže - Junajted grupa pruža usluge Srbiji. Hvala vam! Nemojte više da pružate nikakve usluge Srbiji, ne treba! Ovakve usluge kakve vi pružate Srbiji ne trebaju.Ja ću za kraj ovako malo neiskusan, posebno u tom biznisu Šolaka i Đilasa, da ih posavetujem da se sastanu i sa onom Tanjom Fajon i da svi zajedno napišu jedno pismo žalbe Deda mrazu u duhu novogodišnjih praznika, jer mislim da samo još u Laponiji nisu čuli koliki su to lažovi u pitanju. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, određujem pauzu u trajanju od jednog